Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Regjeringens politikk er basert på en ambisjon om at – Norge skal ha den laveste arbeidsledigheten i Europa og øke verdiskapingen i hele landet, vi skal forsvare, fornye og forbedre et av verdens beste velferdssamfunn, – vi skal lede an i den globale klimakampen. Regjeringens mål er å gi alle mennesker i hele landet mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv. Vår felles arbeidsinnsats er det viktigste grunnlaget for velferden. Derfor vil regjeringen føre en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til rettferdighet og verdiskaping, som styrker fellesskapet og som gir trygghet for den enkelte. Budsjettpolitikken skal bidra til en stabil økonomisk utvikling både på kort og lang sikt. Regjeringen legger handlingsregelen til grunn for budsjettpolitikken. Arbeid til alle er et hovedmål for regjeringen. Regjeringen vil legge til rette for at også personer med redusert arbeidsevne og svak tilknytning til arbeidsmarkedet får muligheten til stabilt, inntektsgivende arbeid. Regjeringen vil følge opp avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Fra 1. januar 2011 iverksettes Pensjonsreformen. Reformen åpner for fleksibel pensjonering fra 62 år og individuelt tilpassede løsninger i valget mellom arbeid og pensjon. Regjeringen vil, i tilknytning til de endringer som er vedtatt i folketrygdens alderspensjon, legge fram forslag til endring i uførepensjonen. Eldre som trenger omsorgstjenester, skal ha et godt tilbud. Regjeringen vil bidra til videre utbygging av tjenestene og følge opp avtalen om Omsorgsplan 2015 mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Regjeringen vil i 2011 utdype Samhandlingsreformen gjennom å legge fram forslag for Stortinget om ny helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og ny nasjonal helseog omsorgsplan 2011–2015. Regjeringen arbeider videre med utfordringene knyttet til kapasitet og kompetanse innen behandling, rehabilitering og ettervern for rusmiddelavhengige. Regjeringen vil følge opp Fordelingsutvalgets innstilling og legge fram en melding til Stortinget om fordelingspolitikken. Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet våren 2011. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om likelønn. Meldingen vil drøfte tiltak som kan bidra til å utjevne lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Folks evner og kunnskap er vår viktigste ressurs. Regjeringen vil derfor fortsette å satse på utdanning og forskning for å sikre den enkeltes personlige utvikling og muligheter på arbeidsmarkedet, trygge velferdssamfunnet og videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv. For regjeringen er det en hovedsak å få flere til å fullføre videregående opplæring, gjennom fokus på kunnskap og tidlig innsats i hele opplæringen. Regjeringen vil rette en ekstra innsats mot ungdomstrinnet ved å styrke miljøet for læring og gjøre opplæringen mer variert og relevant for elevene. Regjeringen vil legge fram en melding for Stortinget om ungdomstrinnet. Regjeringen vil øke antallet studieplasser i høyere utdanning for å møte veksten i ungdomskullene fram mot 2020 og behovet for kompetanse i arbeidslivet. Det blir avgjørende å sikre høy kvalitet på studietilbudet og god utnyttelse av ressursene i høyskole- og universitetssektoren i årene framover. Regjeringen vil i samråd med kommunesektoren sikre en robust og bærekraftig kommuneøkonomi. De samlede ressursene skal brukes slik at tjenestetilbudet kan styrkes og kvaliteten forbedres. Regjeringen vil legge fram en melding for Stortinget om utviklingen i forholdet mellom staten og kommunesektoren og prinsippene for statlig styring. Regjeringen vil styrke det kommunale barnevernet gjennom økt kapasitet og satsing på kunnskap og kompetanse. Regjeringens mål er at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de vil. Regjeringen vil videreføre sitt distriktspolitiske løft. Særlig vil innsatsen for å stimulere til verdiskaping og vekstkraft i kommuner og lokalsamfunn bli forsterket. Regjeringen vil arbeide for at digital kommunikasjon skal være den primære kanalen for offentlige tjenester for å sikre enklere publikumsløsninger og effektivisering. Vår tids største utfordring er klimaproblemene. Det krever innsats ute og hjemme. Norge vil medvirke aktivt til at klimatoppmøtet i Mexico i november blir et viktig steg fram mot en ambisiøs global klimaavtale med bredest mulig deltakelse. Regjeringen tar sikte på å legge fram en melding til Stortinget om klimapolitikken høsten 2011, bl.a. basert på forslagene i utredningen Klimakur 2020. Regjeringen vil foreta en ny vurdering av bestandsmålene for ulv og bjørn, og invitere Stortinget til et bredt forlik om disse målene. Norge skal være en miljøvennlig og verdensledende energinasjon, og den fornybare energiproduksjonen skal økes betydelig. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet– Lofoten. Regjeringens mål for petroleumsvirksomheten er å sikre en langsiktig forvaltning og størst mulig verdiskaping innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Regjeringen vil legge til rette for nye leteområder. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å styrke oljevernberedskapen langs kysten og i nordområdene. For å realisere målet om Norge som en av verdens fremste sjømatnasjoner vil regjeringen sikre bærekraftig forvaltning av våre havområder, marine ressurser og havbruksnæringen. Norge skal være et foregangsland på fangst og lagring av CO2. Betydelige ressurser brukes derfor på forskning og utvikling og prosjektene på Mongstad. Norges olje- og gassformue gir store inntekter. Regjeringen vil fortsette arbeidet med en økonomisk og etisk forsvarlig forvaltning, slik at formuen også kommer senere generasjoner til gode. Økt verdiskaping er det sentrale i næringspolitikken. Regjeringen vil gjennomføre en stor satsing på miljøteknologi, drøfte statlig eierskap i den kommende eierskapsmeldingen og legge til rette for forenkling for små og mellomstore bedrifter. Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Regjeringen vil videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket. Regjeringen vil legge fram en melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. En god infrastruktur og et fungerende transportsystem i hele landet er viktig for å styrke den langsiktige verdiskapingen, trafikksikkerheten og redusere miljøulemper. Regjeringen vil i de årlige budsjettene følge opp de ambisiøse målsettingene i Nasjonal transportplan 2010–2019. Regjeringen vil videreføre det rekordhøye studentopptaket ved Politihøgskolen i 2011. Regjeringen vil fortsette innsatsen for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner og barn. Regjeringen vil gå grundig inn i alle de viktige spørsmålene knyttet til juryordningen i domstolene og eventuelt foreslå endringer. Det er viktig med en bred løsning som sikrer lekmannsinnslaget i norske domstoler. Regjeringen vil føre en konsekvent, rettferdig og rettssikker flyktning- og asylpolitikk. Regjeringen vil redusere antallet personer uten behov for beskyttelse som søker asyl i Norge, og raskt returnere personer som ikke har grunnlag for opphold i landet. Norsk praksis skal i hovedtrekk samsvare med praksis i andre, sammenlignbare land. For å styrke integreringen av innvandrere vil Regjeringen fremme et lovforslag om å øke antall timer med rett og plikt til norskopplæring. Samtidig vil Regjeringen foreslå å innføre obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap. Regjeringen vil legge til rette for at Den norske kirke kan utvikles som en levende og åpen folkekirke. Kirkeforliket skal følges opp. Regjeringen gjennomfører Kulturløftet som er den største satsingen på kunst, kultur og frivillighet noen gang. Gjennom handlingsplanen for samiske språk vil regjeringen styrke de samiske språkene. Norge skal føre en aktiv og målrettet utenriks- og forsvarspolitikk som ivaretar norske interesser. Samtidig skal regjeringen fremme fredsarbeid og støtte den globale kampen mot fattigdom gjennom bistandspolitikken. Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Regjeringen vil i 2011 legge fram en melding til Stortinget om norsk politikk på dette området. I tillegg til å slutte opp om FN og NATO skal regjeringen fremme en offensiv europapolitikk som ivaretar norske interesser overfor EU. Gjennom EØS-midlene vil Norge bidra betydelig til sosial og økonomisk utjevning i Europa. Regjeringen vil modernisere Forsvaret i henhold til langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009–2012. Regjeringen vil legge særlig vekt på videreutvikling av operativ evne og tilstedeværelse i nordområdene. Regjeringen vil opprettholde Norges bidrag til ISAFoperasjonen i Afghanistan i 2011, med økt vekt på å sette afghanske sikkerhetsstyrker i stand til å ivareta egen sikkerhet. Norge vil også opprettholde et høyt sivilt bidrag for oppbygging av det afghanske samfunn. Jeg ber Gud velsigne Stortingets arbeid, og erklærer Norges 155. storting for åpnet.

I samsvar med Grunnlova gir Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Etter at den internasjonale finanskrisa førte til det verste konjunkturtilbakeslaget sidan andre verdskrigen, har situasjonen i verdsøkonomien betra seg det siste året. Krisa er likevel langt frå over. I fleire land har arbeidsløysa blitt svært høg. I dei fleste tradisjonelle industriland har dessutan kombinasjonen av konjunkturmessig nedgang i skatteinntektene og aktiv motkonjunkturpolitikk gitt ein kraftig oppgang i budsjettunderskotta og aukande statsgjeld. Den internasjonale finanskrisa har vist kor sårbare bankane er for uro i penge- og kapitalmarknadene, at tillitssvikt i bankmarknaden kan spreie seg raskt, og at problem i banksektoren kan ha svært negative konsekvensar for samfunnsøkonomien generelt. Norske styresmakter var raskt ute med omfattande tiltak for å motverke utslaga av den internasjonale finanskrisa i Noreg. Noreg har også klart seg betre gjennom finanskrisa enn dei fleste andre land. Både nedgangen i produksjonen og oppgangen i arbeidsløysa har vore relativt liten i internasjonal samanheng. Medan BNP hos handelspartnarane våre fall med over 3 pst. frå 2008 til 2009, var nedgangen i BNP for Fastlands-Noreg på 1,4 pst. Norske bankar og andre finansinstitusjonar har komme betre ut av finanskrisa enn tilsvarande institusjonar i andre land. Dette har bl.a. si årsak i ein etter måten god makroøkonomisk situasjon i Noreg, og at norske finansinstitusjonar på viktige område er underlagde god regulering og godt tilsyn.

Etter å ha sett ned styringsrenta med 4,5 prosentpoeng i kjølvatnet av den internasjonale finanskrisa har Noregs Bank sidan oktober i fjor sett opp styringsrenta med 0,75 prosentpoeng, til 2 pst. Medan kronekursen styrkte seg noko frå oktober i fjor til april i år, har ny uro i finansmarknadene medverka til at krona har svekt seg noko tidleg på sommaren. Krona er no om lag på same nivå som i oktober i fjor. 2,6 pst. av arbeidsstyrken var arbeidsledige i 2008 og 3,2 pst. i 2009. I 2. kvartal i år hadde prosentdelen stige til 3,6 pst. når det er korrigert for normale sesongvariasjonar. Noreg er framleis blant dei OECD-landa som har høgast yrkesdeltaking og lågast arbeidsløyse. For å dempe verknadene av den auka arbeidsløysa er Arbeids- og velferdsetaten styrkt og omfanget av arbeidsmarknadstiltak auka. Samla gjennomsnittleg tiltaksnivå for arbeidssøkjarar med moderat bistandsbehov og personar med nedsett arbeidsevne var 70 700 i 2009. I første halvår 2010 var tiltaksnivået 83 600. For perioden 2005 til 2010 har dei samla inntektene i kommunesektoren auka med vel 40 mrd. kr. I første halvår 2010 var det sysselsett 517 000 personar i kommuneforvaltninga, som er om lag 70 000 fleire enn i første halvår 2005. Regjeringa legg stor vekt på å fremje ei berekraftig økonomisk og sosial utvikling. Hovudutfordringane for ei slik utvikling er internasjonal fattigdom, reduksjon i det biologiske mangfaldet, menneskeskapte klimaendringar og spreiing av miljøgifter.

Handel med fattige land er også svært viktig for å gjere det mogleg for utviklingslanda å vekse seg ut av fattigdommen. Det internasjonale tilbakeslaget bidrog til at importen frå utviklingsland likevel for første gong på fleire år fall i 2009, med 4,6 pst. Noreg har vore ein pådrivar for å få til ei global bindande klimaavtale som skal setje ei grense på 2 °C for veksten i den globale middeltemperaturen i forhold til førindustrielt nivå. Klimaforhandlingane i København i fjor resulterte i ei politisk avtale om å avgrense menneskeskapte klimaendringar. Avtala representerer også eit gjennombrott for styrkt finansiering av klimatiltak i u-land. Utsleppa av klimagassar i Noreg gjekk ned med om lag 5,4 pst. i 2009. Dette er andre året på rad at utsleppa av klimagassar går ned. Nordområdespørsmål har også i år vore ei utanrikspolitisk hovudprioritering for regjeringa. Det er sett ned eit nytt og breitt samansett nordområdeutval som skal komme med innspel til nordområdepolitikken, og det siste året har det vore ei god utvikling i forholdet til Russland. Under president Medvedjevs statsbesøk til Noreg i april blei ein viktig milepæl nådd gjennom forhandlingsløysin ga om avgrensinga i Barentshavet og Polhavet. Den historiske avtala vil skape klarleik, stabilitet og føreseielege forhold når det gjeld maktutøving, kontroll og råderett over ressursane i det aktuelle området og leggje til rette for endå meir samarbeid i nord. Avtala blei underteikna i Murmansk 15. september i år, og det blir arbeidd med sikte på at Stortinget og den russiske Dumaen innan kort tid skal godkjenne ho. Afghanistan er framleis det viktigaste innsatsområdet for norsk militær og sivil deltaking i internasjonale operasjonar. Norske soldatar gjer ein viktig innsats, og regjeringa har vidareført den militære innsatsen på høgt nivå. Regjeringa legg stor vekt på NATO som det sentrale transatlantiske forum for tryggings- og forsvarsspørsmål. Regjeringa har vidareført arbeidet med å modernisere Forsvaret i tråd med langtidsplanen for 2009–2012. Det sentrale målet er å etablere ein meir varig balanse mellom oppgåver, ressurstilgang og organisasjon i Forsvaret i denne perioden. Arbeidet med å nå dette målet er godt i rute. Gjennom å følgje opp Nasjonal transportplan 2010–2019 har regjeringa også i 2010 satsa på veg og jernbane både når det gjeld investeringar og drift og vedlikehald. Rassikring er eit viktig tiltak for å skape eit sikrare transportsystem, særleg på Vestlandet og i Nord-Noreg. I 2010 blei løyvinga som gjeld tiltak både på riks- og fylkesvegnettet, nesten dobla. Det har skjedd ei betydeleg økonomisk satsing på helsetenesta det siste året, og fleire får behandling. Dei regionale helseføretaka har samla sett gått i balanse i 2009. Budsjettet til politiet er i 2010 styrkt med 1,3 mrd. kr. Det er den største auken i politibudsjettet gjennom tidene. Den regionale befolkningsutviklinga i Noreg er positiv. I første halvår 2010 viser tal frå SSB ein auke i folketalet i 95 av dei 177 mest perifere kommunane i Noreg. Det er 12 fleire enn i same perioden i fjor. Regjeringa vil halde fram med ein målretta innsats for å auke tilflyttinga i distriktsområda. Ny byggjesaksdel i plan- og bygningslova tok til å gjelde 1. juli 2010. Det nye regelverket vil bl.a. gi fleire miljøvennlege og energieffektive byggverk og leggje til rette for universell utforming av bygningar og uteområde. Regjeringa har sett ned eit utval som skal gjennomgå trus- og livssynspolitikken. Utvalet skal komme med framlegg til endringar som kan bidra til å skape ein meir heilskapleg trus- og livssynspolitikk. Regjeringa har frå skolestart 2010 innført 8 timar gratis leksehjelp for elevar på 1.–4. årstrinn for at alle skal stille mest mogleg likt uavhengig av sosial bakgrunn, og for å styrkje den tidlege innsatsen som også kan gi langsiktig effekt seinare i skoleløpet. Regjeringa har vedteke å bruke 50 mill. kr i 2010 på å fremje samarbeid, arbeidsdeling og fagleg konsentrasjon blant høgskolar og universitet. Målet er betre kvalitet i forsking og utdanning gjennom sterkare fagmiljø. Enova er det viktigaste verktøyet regjeringa har når det gjeld energiomlegging, og ein er på god veg til å nå målet om 18 TWh kvart år i kontraktfesta ny miljøvennleg energiproduksjon og energisparing i 2011.

Regjeringa har fått på plass dei sentrale prinsippa for ein felles elsertifikatmarknad med Sverige. I overeinskomsten av 7. september 2009 inngår ambisjonsnivå, tidspunkt for når ordninga tek til å gjelde, og energinøytralitet[*]. Overeinskomsten gir eit godt utgangspunkt for ein dialog om korleis ein felles marknad bør utformast. Ein tek sikte på oppstart frå 1. januar 2012.

Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyhet, gode kollegaer! For ett år siden, da vi trådte sammen til det 154. storting, var det i en situasjon med stor grad av usikkerhet om utviklingen etter finanskrisen. I dag, ett år senere, vet vi at følgene av den finanskrisen, som også rammet oss, har blitt mindre enn i de fleste andre land. vært stor grad av enighet om de fleste av tiltakene som er iverksatt for å møte krisen. I Norge gjør god håndtering av krisen og solid økonomi at vi kan diskutere videreutvikling av velferden og nye investeringer.